Jovan Jovanović.

Zahvaljujem.Očekivano, zbog značaja funkcije i političkog naboja koji je prati, najviše polemike na ovoj sednici izaziva izbor novog Zaštitnika građana. U centru pažnje se, pre svega, našlo pitanje kontinuiteta rada ove institucije. Zato bih želeo da podsetim predlagače iz vladajuće koalicije na već pomalo zaboravljenog omiljenog društvenog teoretičara vodeće ličnosti ovog režima, na Maksa Vebera, koji je isticao da je kontinuitet jedna od glavnih karakteristika dobre državne uprave. Nažalost, umesto kontinuiteta kvalitetnog rada i jačanja ovog nezavisnog tela, očekivanim izborom gospodina Pašalića verovatno ćemo samo dobiti kontinuitet obesmišljavanja i slabljenja nezavisnih institucija.Ovo urušavanje nezavisnih tela u potpunoj je suprotnosti sa proklamovanim strateškim ciljem ulaska Srbije u EU, koji je sadržan u prvoj rečenici ekspozea nedavno izabrane predsednice Vlade.Evropske institucije upravo u svojim izveštajima posebno ističu neophodnost jačanja nezavisnih institucija i vladavine prava, kao jedan od preduslova daljeg približavanja Srbije EU, a ovakvim ponašanjem samo ćemo se još više udaljiti od tog cilja.Zakon cilja.Zakon o Zaštitniku građana propisuje uslove koje mora da ispuni kandidat, a to su: da je diplomirani pravnik, da ima najmanje 10 godina iskustva na relevantnim pravnim poslovima, da poseduje visoke moralne i stručne kvalitete i da ima zapaženo iskustvo u zaštiti prava građana.Prošlonedeljna sednica skupštinskog Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, na kojoj su predstavljena četiri kandidata, nesumnjivo je pokazala da samo jedan ispunjava propisane uslove, gospodin Miloš Janković, sadašnji vršilac funkcije Zaštitnika građana. Gospodina Jankovića snažno preporučuju ne samo profesionalni i lični kvaliteti i dugogodišnji rad na zaštiti ljudski prava i međunarodni ugled koji je stekao, već i podrška koju je dobio od velikog broja organizacija civilnog društva koja se već dugi niz godina bave pitanjem zaštite ljudskih prava. Kako su navele ove organizacije, od kojih je većina okupljena oko kuće ljudskih prava, za 10 godina postojanja Zaštitnik građana je izgradio snažan autoritet i stekao veliko poverenje građana, a tome je nesumnjivo, uz prethodnog Zaštitnika, najveći doprinos dao njegov zamenik, a sadašnji vršilac funkcije, gospodin Miloš Janković.Nasuprot Janković.Nasuprot ovom nedvosmisleno kvalifikovanom kandidatu, vladajuća koalicija je odlučila, i to u poslednjem trenutku, iako je prethodni Zaštitnik građana podneo ostavku još početkom februara, da predloži kandidata koji ne ispunjava sve prethodno navedene zakonske uslove. To je, nažalost, samo nastavak sistemskog urušavanja nezavisnih tela, poput REM-a, Agencije za borbu protiv korupcije, pa i Ustavnog suda. Svedoci smo nastavka tužne prakse neverovatne lakoće prihvatanja funkcija od strane onih koji ne poseduju odgovarajuće kvalifikacije, kao što smo imali slučaj kod izbora članova prethodno pomenutih institucija i ne samo njih. Svako ko drži do sebe bi, slušajući izlaganje neuporedivo kvalifikovanijeg kandidata, sam odustao od kandidature i zahvalio se predlagačima na ukazanom poverenju.Nasuprot tome, gospodin Pašalić je na sednici Odbora čak izbegao da odgovori na mnoga pitanja poslanika o tome kako vidi budući rad institucije na čijem čelu će se verovatno naći, uz izgovor da bi morao prvo da sagleda njeno funkcionisanje. Time je posredno priznao da nije kvalifikovan za ovo mesto.Osvrnuo bih se takođe na pokušaj da se relativizuje značaj činjenice da je kandidat za Zaštitnika građana studirao 13 godina zato što je istovremeno radio, kao i da mu je prosek bio jedva nešto iznad šest. Ove činjenice samo pokazuju pravi odnos prema struci za koju se školovao, odnosno prema onome što je trebalo da bude njegova osnovna obaveza.Neophodno je takođe naglasiti da su u prethodnom periodu bila prevelika očekivanja od Zaštitnika građana koji bi pre svega trebalo da bude poslednja istanca i korektiv vlasti. Zato vlast i ne bi trebalo da teži da bude zadovoljna radom Zaštitnika građana, odnosno da očekuje blagonaklon odnos ove institucije. Gospodinu Pašaliću s toga želim da vlastodršci ne budu zadovoljni njegovim radom, mada sumnjam da će se to dogoditi, pošto je iz vrha vlasti već najavljeno da će njegovim izborom ova funkcija dobiti smisao i sadržaj zbog kog je ova institucija i osnovana. Na osnovu dosadašnjeg ponašanja vladajuće koalicije, uveren sam da shvatanje tog smisla i sadržaja svakako nije u skladu sa ulogom koju Ustav propisuje Zaštitniku građana, da bude nezavistan državni organ koji štiti prava građana i kontroliše rad organa državne uprave.Imajući u vidu nedavne tragične događaje u vezi sa nasiljem u porodici, koji su sasvim opravdano uzburkali javnost u Srbiji, neophodno je istaći značajnu ulogu Zaštitnika građana u borbi protiv te vrste nasilja, kao i u zaštiti ravnopravnosti. Nažalost, ovi nemili događaji su i posledica zanemarivanja preporuka nezavisnih tela, uključujući i Zaštitnika građana. Samo tokom protekle godine ova institucija je pokrenula postupak kontrole povodom 14 slučajeva ubistava žena i u čak 12 utvrdila propuste u radu nadležnih organa i službi. Povrh toga, poslednji izveštaj Zaštitnika građana za 2016. godinu sadrži 45 sistemskih i ključnih preporuka za otklanjanje propusta koje je utvrdio u ovoj oblasti, koje su upućene svim nadležnim ministarstvima. najmanje ne ide na čast da je takođe bio deo onih institucija koje su ignorisale preporuke tako što nije razmatrao poslednja tri izveštaja Zaštitnika građana.S obzirom na to da će novoizabrani Zaštitnik imati podršku vladajuće većine, može se pretpostaviti da će se u buduće promeniti ova loša praksa i to će verovatno biti jedan od retkih pozitivnih pomaka kada je u pitanju rad ove institucije.Da zaključim, Građanska platforma i Klub samostalnih poslanika smatraju da se daljim urušavanjem nezavisnih institucija sve više udaljavamo od uređene demokratske države zasnovane na vladavini prava i zbog toga ne možemo da podržimo izbor gospodina Pašalića na funkciju Zaštitnika građana. Zahvaljujem.

prvi put kad sam maločas reklamirao član 103, a sada reklamiram član 104, jer mi niste dali pravo na repliku, iako po Poslovniku na to imam pravo. Kada je gospodin Arsić mene pomenuo po imenu i prezimenu, mene i moju porodicu u negativnom kontekstu, trebali ste da ga opomenete za to, ali kad niste, onda ste barem trebali meni dati pravo na repliku.Dakle, razumem da je jedini odgovor na činjenice koje ja govorim ovde i tražim odgovore o rezultatima, to da napadaju brutalno mene

Zahvaljujem.Dakle, tražim stenogram da dokažem da je on pomenuo mene i da mi niste dali repliku na njegovo izlaganje, iako je pominjao moju porodicu u negativnom kontekstu, iako usput ti koje on pominje su mnogo pre u tim firmama radili nego što sam ja počeo da se bavim politikom. Ali, nema veze, to je vaš stil blaćenja, upiranja prstom u druge i napadanja svih onih koji vam kažu šta radite i šta pravite od Srbije.Prema tome, molim vas da u danu za glasanje stavite ovo na dnevni red. **Maja Gojković** Hvala što ste me spasili obrazloženja. Inače, u članu 104. piše nešto drugo od ovoga što vi govorite, ali ne bih da vam dodajem dodatni bol, pošto član 104. ima više stavova, a stav 3. govori o tome ko daje repliku i ko ocenjuje da li ima mesta replici.Reč ima Krsto Janjušević. Hvala, poštovana predsedavajuća.Dame i gospodo narodni poslanici, kratko ću, predsednice, u jednoj rečenici, pod utiskom sam prethodnog govornika i te priče o moralu, a verovatno je i to mogao primetiti prethodni Zaštitnik građana, prosto, na svadbu kod prvog komšije se ide sa manje članova porodice nego što ih je on u broju poređao na funkcije u svojoj opštini u tom trenutku. Dakle, samo treba imati neku meru u životu. Ovde nam predavanja drže oni koji mere ni u čemu izgleda nisu imali.Zakon imali.Zakon o Zaštitniku građana, član 10a kaže – Zaštitnik građana i zamenik Zaštitnika građana ne mogu davati izjave političke prirode. Mi smo imali sednicu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i imali smo priliku da se upoznamo sa planom kandidata, njihovim biografijama i onim što smatramo dodatkom njihovim biografijama. Nigde nisam primetio da gospodin Zoran Pašalić nije odgovorio na pitanja koja su mu postavljene, osim onog dela gde su se predlagači sa svojim kandidatima dogovarali, postavljali pitanja i ovi davali odgovore za potrebe nove internet kampanje kako bi se predstavili da su njihovi đaci dobri i primereni kandidati, a svi ostali nisu.Dakle, jedan od njih, gospodin Biljić, o čijoj biografiji ne želim ništa loše da kažem, je dugo izdržao, a da njegovo obraćanje ne dobije političku konotaciju. Tek je na samom kraju prve izgovorene rečenice počeo sa političkim ocenama. Dakle, tu se vidi određen napredak kod njih.Što se tiče gospodina Miloša Jankovića, on je održao bolji politički govor od njegovih predlagača, a dve partije su ga predložile. I mi ćemo sada da pričamo da on neće kršiti zakon i da zajedno sa Sašom Jankovićem nije kršio zakon?Pričao je standardnu priču. Zabrinuo se za stanje u tabloidima. Verovatno tabloidi nisu još dovoljno ocrnili vladajuću strukturu i porodicu predsednika sada, tada premijera kada su oni bili

tog blata koje se provlači kroz tabloide, a se više i kroz ozbiljnije novine. Kako on nije primetio bar tada da kaže, bar jednom da kaže nekad da su skoro svi članovi porodice Aleksandra Vučića najstrašnije provučeni kroz blato u medijima i da tu nije bilo medijskog mraka. Otac, majka, brat, sin, ćerka. Jedini uži član porodice koji nije provučen kroz blato je najmlađi sin koji je star nešto više od mesec dana. Da je živ i zdrav, ako mu prva reč koju izgovori bude reč „tata“, i on će biti sumnjiv. Na to niko ne reaguje, bar da pomene.Gospodin Miloš Janković je po hiljaditi put izgovorio reč „Savamala“, pa hajde da kroz jedan primer kada smo na temi bespravne gradnje, da kroz jedan primer toga kako je radio Zaštitnik građana građana za kog su rekli da su novi kandidati samo kontinuitet rada tog Zaštitnika građana, hajde da vidimo kroz jedan primer bespravne gradnje kako se ponašao Saša Janković. Otišao je u Čajetinu da da podršku svom kolegi predsedničkom kandidatu Milanu Stamatoviću. Otišao je da da podršku toj građevinskoj anarhiji i bespravnoj gradnji koja je prisutna tamo. Evo, dajem primer ko su bili štićenici čoveka čiji se kontinuitet traži kroz kandidate koji su nam ponuđeni pored Zorana Pašalića. Izveštajem DRI vezano za Čajetinu, vezano za Čajetinu, izgradnju one čuvene gondole, vi možete da nam to potvrdite, uvažena gospodo, utvrđen je nezakonit postupak za nabavku opreme za tu gondolu.Dakle, na osnovu takvog postupka se opština zadužila blizu 10 miliona evra. Namenski kredit je uzet samo na osnovu idejnog rešenja bez rešenih imovinskih odnosa, građevinske dozvole glavnog projekta. Tome je Saša Janković dao podršku i takvoj politici se traži kontinuitet. Zamislite, nabavljate gondolu u vrednosti od 10 miliona evra, ne znate kuda treba da prođe. Zamislite, gradite prugu i naručite svu infrastrukturu, a ne znate kuda da prođe, da li ide tu tunel ili ne ide tu tunel. Otprilike, dajte mi šina za pola miliona evra. To je imalo podršku bivšeg Zaštitnika. Zašto? Zato što su bili zajedno protiv Aleksandra Vučića. To je u tom slučaju sasvim dovoljno.Da se razumemo, SNS, Vlada Srbije, nadležno ministarstvo nemaju ništa protiv ugradnje gondole na Zlatiboru. na Zlatiboru. Srpska napredna stranka ima protiv i protiv smo ugradnje u gondolu. To je naša politika. Kada pitamo štićenika Sašu Jankovića, tadašnjeg štićenika, kada ga pitate kroz medije kako je mogla da se uradi takva nabavka i kojim je to postupkom urađeno, odgovor je – avioni NATO pakta poleću sa aerodroma Ponikve. Ne poleću nikakvi avioni, poleću samo gluposti iz njegovih saopštenja. Kada ga opet pitate kako je mogla da bude takva nabavka, odgovor je – pobedio sam Aleksandra Vučića. Dobro, pobedio si, kako si mogao da sprovedeš takvu nabavku? Odgovor

SNS.Dakle, imali smo izbor između kontinuiteta sa Sašom Jankovićem. Dao sam jedan primer kako se odnosi prema građevinskoj anarhiji koja je prisutna u jednom delu naše zemlje. Verujem da je gospodin Zoran Pašalić pravi izbor, da će vredno raditi svoj posao i biće izložen pritiscima onih koji tvrde da ih vodi zdrava politička vizija, a zapravo ih vodi politička provizija, onih koji mrze EU, a evre obožavaju. Zahvaljujem. Hvala.Pretpostavljam po Poslovniku, kolega Nemanja Šaroviću? Izvolite.

ili kandidat za Zaštitnika građana, koliko sam pročitao, nije Milan Stamatović. Koliko sam shvatio, nije ni gondola koja se gradi na Zlatiboru. Prema tome, to nema apsolutno nikakve veze.

se bave svim i svačim. Bolje da su pročitali materijal, a ako to već nisu učinili ili neka se ne javljaju za reč ili ih vi lepo upozorite.

zabranjuje svakome, osim predsedavajućem, i to u Poslovnikom predviđenim okolnostima, da prekida govornika. Dakle, ne može to ni gospodin Orlić, ni gospodin Martinović, ni svi oni koji su sada nervozni

Hvala. Drugi put sam vam dozvolio i pretvorili ste ukazivanje na povredu Poslovnika u repliku.Smatram da nisam prekršio Poslovnik i da je kolega Krsto Janjušević jednostavno u kontekstu svoje diskusije o temi o kojoj danas diskutujemo na plenarnoj sednici ne gondola, nego jednostavno, pomno pomno sam ga slušao, o dvostrukim aršinima koje je neko ko je bio Zaštitnik građana imao u prethodnom periodu, tako da smatram da nisam prekršio Poslovnik.Hoćete li da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje?(Nemanja Šarović: ima narodna poslanica Olena Papuga. Nije prisutna.Reč ima koleginica Marjana Maraš. Izvolite.

istakla bih još neke stvari. Zaštitnik građana treba da bude nezavistan i samostalan, niko nema pravo da utiče na njegov rad i na njegove postupke. Prilikom polaganja zakletve on se obavezuje da će obavljati odgovorno, nepristrasno i nezavisno

Zaštitnik građana treba da kontroliše prava građana, utvrđuje povrede učinjene aktima, radnjama ili nečinjenjem organa uprave. Nespojivo obavljanje druge javne funkcije ili profesionalne delatnosti, kao i pripadnost političkoj partiji.Zaštitnik građana može da predlaže zakone iz svoje ali i da pokreće ocene ustavnosti zakona i drugih propisa i opštih akata. Može javno da preporuči razrešenje funkcionera koji je odgovoran za povredu prava građana.

Podnosi godišnji izveštaj o podacima koje je uočio o nedostacima u organima uprave, kao i da predlaže mere za poboljšanje položaja građana u odnosu na organe uprave.I, na kraju ono što želim da istaknem, jedan od stubova programa SPS jeste jednakost, i ja sam sigurna i verujem da Zaštitnika građana kojeg ćemo sutra izabrati, pre svega će biti svi građani jednaki pred njim. Zahvaljujem.

Dame i gospodo, poštovani građani, ovo je jedna jako važna tema i moja diskusija će uglavnom biti da kažem nešto o tome zbog čega za ovako važnu temu nismo pozvali pozvali ljude koje treba da izaberemo i o kojima danas razgovaramo.Znam da to nije zakonska obaveza ove Skupštine, međutim, ovo je faktički, neka vrsta konkursa. Dakle, imali smo kandidate, imali smo više kandidata koji su se prijavili za razne funkcije, odnosno koji su predloženi za razne funkcije. Da li možete da zamislite bilo kakav konkurs, bilo kakav izbor, recimo za posao za neku poziciju, a da onaj ko se prijavio ko hoće da zauzme tu poziciju, ne dođe da razgovara sa onim koji treba da ga izabere. Mislim da je to besmisleno. I, ne samo to, nego u situacijama u kojima se to ipak desilo, kao što je recimo, diskusija na jednom odboru, jedan član Narodne skupštine, jedan narodni poslanik sugeriše jednom od kandidata da ne mora da ništa priča i da odgovara na pitanja narodnih poslanika koja su oni imali za njega.Zašto smo mi uopšte ovde danas, zašto raspravljamo ovde o ovim ljudima? Zbog čega kamere snimaju ovu sednicu? Zbog toga što treba da utvrdimo kakvi su to ljudi koji dolaze na te pozicije. Dakle, da bismo to mogli dobro da utvrdimo, da bismo dobro znali o kakvim se ljudima radi onda bi trebalo da budu ovde da saslušaju naša pitanja, da odgovore na neka od tih pitanja, da bismo mogli dobro da procenimo da li sutra treba da glasamo za njih, ili ne.Isto to dugujemo i građanima zbog toga što prenos koji se ovde odvija je za građane Srbije koje ova tema interesuje i građani Srbije koji ovo gledaju takođe bi hteli da znaju ko su ljudi koje ćemo mi u njihovo ime da biramo na te pozicije. Međutim, oni o tome ne mogu ništa da znaju.Da su ti ljudi danas ovde, recimo da je kandidat za Zaštitnika građana danas ovde, mogao bi da kaže kako on razume svoju funkciju, kako razume funkciju zaštitnika građana, kako će on lično da se ponaša u nekim situacijama koje su tipične za tu funkciju, ili u nekim sličnim situacijama koje su se dešavale u bližoj prošlosti.Setite se, recimo, da je otprilike nekih godinu dana, u noći između 24. i 25. aprila prošle godine, jedan deo grada u centru Beograda razrušen, a da o tome niko navodno, nije znao, da nijedan organ nije reagovao, da je policija pozvana da interveniše, a nije intervenisala, da je komunalna policija pozvana da interveniše, a nije intervenisala i da građani čija je imovina ugrožena u tim slučajevima ništa nisu mogli da urade.Kako bi recimo, novi Zaštitnik građana, odnosno kandidat za njega, reagovao u tim slučajevima. Recimo, to su neki tipični slučajevi gde građani više nemaju kome da se obrate, a budući kandidat bi mogao nešto da nam kaže kako on to razume. Mislim da je jako loše što nemamo te ljude prisutne ovde i što ne možemo od njih da čujemo kakve bi bile njihove reakcije. Hvala lepo.

Izvinjavam se što moram ponovo da oduzimam vreme, i građanima Srbije i vama uvažene kolege, ali bi bilo jako dobro kada bi pripadnici jedne poslaničke grupe pročitali Poslovnik o radu Skupštine, kada bi pročitali Zakon o Zaštitniku građana, kada bi prestali da iznose neistine o tome kako se odvijala sednica odbora. Kada bi učinili te tri stvari znali bi da danas kandidati nemaju pravo da prisustvuju ovoj sednici i ne bi dovodili u zabludu građane Srbije, ne bi sebe dizali iznad Poslovnika, iznad zakona, insistirajući kako danas, tako i na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, na nešto na šta apsolutno nemaju pravo. NJihovo pravo je bilo da postave pitanja, a isto tako je bilo pravo kandidata da li će i na koji način sebe predstaviti na toj sednici. To je ono što se dešavalo na sednici Odbora.Meni je zadovoljstvo ponovo na isti način ovde nastupa i pristupa svemu ovom, a inače, kada pričamo o tome, i neodgovaranju na pitanja, ja moram reći da je gospodin Krsta Janjušević jako dobro zapazio, da kandidati koji su bili za zaštitnike građana nisu odgovorili na ona pitanja koja su trebala da ih uvuku, već sada da daju političke izjave. Hvala

to stvarno nema veze, sačekaćemo drugi put ako bude bilo prilike, stvarno nemam po Poslovniku pravo da vam dam repliku.Goran Kovačević, izvolite. narodni poslanici, gospodine Komlenski, mislim da vi tražite nešto uzaludno. To što vi tražite to je nemoguće. Bez obzira koja tačka dnevnog reda dođe na raspravu mi slušamo o dve, tri teme koje se vrte neprekidno u krug. Tako da ćemo i ubuduće slušati istu priču sa ove suprotne strane.Da podsetim da je danas na dnevnom redu jedna od stvari o kojoj glasamo izbor Fiskalnog saveta. Mislim da kada dana biramo Fiskalni savet, mi u stvari šaljemo trojaku poruku. Ta poruka je vrlo jednostavna. Prva se tiče funkcionisanja, odnosno ekonomske politike koju država Srbija treba da vodi. Druga stvar je razvoj institucija, odnosno napredak u funkcionisanju Fiskalnog saveta i treći je sam izbor Fiskalnog saveta.Kada danas biramo Fiskalni savet u stvari mi kao država šaljemo poruku koju ekonomsku politiku hoćemo da vodimo. Mi se zalažemo u ime SNS sa ove strane vladajuće opozicije za čistu tržišnu ekonomiju koja podrazumeva potpunu slobodu kako na tržištu rada, tako na tržištu usluga proizvoda, kako na tržištu kapitala. Ovo nije tema koja je bitna za nacije, za parlamente koji nisu imali tu sreću da se nalaze u jednom sistemu u kome smo se mi nalazili, ali ovo je strašno bitno da se kaže, da se Srbija zalaže u ekonomskoj politici za poštovanje jasnih ekonomskih principa. Zašto je bitno? Zato što danas u Srbiji, pa i u ovoj Skupštini imate praktično reviziju ekonomske istorije. Mi danas možemo da čujemo nešto što davna prošlost. Mi danas, polemišući u Skupštini možemo da čujemo kako izgledaju omiljena tema subvencije stranim investicijama. I, ne možemo mi da se dogovorimo, čujemo, građani Srbije ne mogu da shvate da šaljemo istu poruku, niti ćemo je ikada slati. Zašto? Zato što različito čitamo podatke.Ako uzmete izveštaj o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu, prvih šest meseci, na strani subvencija imate 36 milijardi, odnosno 6,9% budžeta, ali to nisu subvencije koje se daju stranim investicijama.Za subvencije u privredi daje se 3 milijarde 339 procenata ili samo 0,6% ukupnih rashoda odnosno nešto manje od 0,6% ukupnih prihoda.Onda, imate subvencije poljoprivredi koje su četiri puta veće, subvencije železnici koje su tri puta veće i kada raspravljamo danas i kada slušamo kritike za subvencije koje dajemo preduzećima da bi opstala i da bi investirala, mi slušamo jednu priču koja se tiče 0,6% budžeta i nema lepše slike.Građani Srbije treba da znaju u vezi subvencija umesto one koje smo danas i ovih dana mogli da čujemo, kada čujemo da jedna strana evropska zemlja hoće da finansira prelazak jednog modela u svoju zemlju i da to košta nekoliko stotina miliona evra, onda se postavlja pitanje - čemu su različiti principi u funkcionisanju? Kako oni u EU imaju pravo da finansiraju proizvođača koji treba da ode od nas i to nije problem, a jeste problem kada mi to radimo?To su besmislene teme. To je razlika koju mi iz SNS šaljemo i potpuno se slažem da ova ekonomska demagogija vrlo često nailazi na plodno tle u stranim zemljama. Zašto? Zato što danas imate u svetu problem koji se tiče protekcionizma. Vodeće ekonomske zemlje koji su bile dominantne u liberalnoj ekonomiji danas se zalažu za protekcionizam.Samo pre dva dana mogli smo da čujemo da je predsednik parlamenta Kine rekao da se Kina zalaže za slobodnu ekonomiju, za slobodno tržište i da je protiv bilo kakvih subvencija, a ovi koji ne razumeju to, naravno da nikada neće da shvate šta oni znaju o ekonomiji.Suštinski ekonomiji.Suštinski fiskalna politika, odnosno Fiskalni savet definiše kako želimo da funkcionišemo, kakvu ekonomsku politiku želimo da vodimo.Druga bitna stvar jeste kada biramo Fiskalni savet, mi u stvari želimo da nastavimo funkcionisanje jedne fiskalne institucije koja je bitna. To nije institucija koja dugo vremena funkcioniše u Srbiji, ali jeste svakako institucija koja je značajna za fiskalni poredak.Kada govorimo o Fiskalnom savetu, nesporno je da Fiskalni savet nikada nije vodio računa, odnosno da on ne određuje funkcionisanje makroekonomskih parametara. On je suštinski tu da pomogne dvema ključnim institucijama, pre svega Vladi Republike Srbije, koja je zadužena za makroekonomske parametre, odnosno Ministarstvo finansija za fiskalne parametre i Narodnoj banci za monetarne parametre. Fiskalni savet je tu da daje savete.Kada danas govorimo o makroekonomskim parametrima onda treba da se zahvalimo Vladi Republike Srbije i bivšem predsedniku Aleksandru Vučiću, zato što Srbija predstavlja praktično ekonomski izuzetak koja je ostvarila neverovatne makroekonomske parametre.Fiskalna politika koja je u domenu Ministarstva finansija svakako je najbolje ocenjena fiskalna politika od strane MMF u istoriji Srbije.Šta reći o Narodnoj banci Republike Srbije, koja ima stopu inflacije od 1,6%, a rast strane valute od 0,6% u poslednjih tri godine?To su sve parametri koji dovoljno govore i jasno ukazuju da fiskalna monetarna politika odnosno makroekonomski parametri, a Fiskalni savet je samo deo te ekonomske politike, predstavlja značajan pomak u odnosu na ono što smo imali u prethodnom vremenskom periodu.Naravno periodu.Naravno da danas biramo ljude od krvi i mesa. Kada biramo članove Fiskalnog saveta, u stvari biramo Pavla Petrovića za predsednika Fiskalnog saveta i ne postoji danas u ekonomskoj stručnoj javnosti, ne postoji u političkoj javnosti, gotovo niko, pa ni u Skupštini Srbije, ko će polemisati sa imenom predsednika Fiskalnog saveta.Predsednik Fiskalnog saveta je čovek od ogromnog ekonomskog ugleda i zajedno sa ministrom Vujovićem, verovatno živa ekonomska legenda i čast je biti deo i slušati ponekad i u Skupštini Srbije i na Odboru za budžet.Ključno budžet.Ključno je da shvatimo da ekonomija Srbije mora da ide napred. Da bi išla napred mora da postoje institucije.Jedna od institucija koja doprinosi drugačije izgledaju jeste i Fiskalni savet, ali jeste svakako i DRI čiji predsednik sedi ovde. Državna revizorska institucija, Fiskalni savet, Ministarstvo finansija, Narodna banka i Vlada Srbije menjaju ekonomski poredak Srbije i to izgleda drugačije, svako iz svog ugla.Naravno da su različite uloge ali je rezultat savršeno dobar i savršeno jasan. Prosto, danas i kada sutra budemo glasali za Fiskalni savet, glasamo za drugačiji ekonomski poredak koji nekako menjamo i koji daje rezultate od 2015. godine. Suviše je teško i nije u redu da vraćamo u Srbiju na taj način, da šaljemo vrlo često populističke ekonomske poruke koje su Srbiju koštale strašno puno od 1946. Zato je veliko zadovoljstvo kada praktično možete da podržite u širem smislu tim, a u konkretnom slučaju sutra predsednika Fiskalnog saveta Pavla Petrovića. Hvala kolega Kovačeviću.Reč ima narodna poslanica Aleksandra Jerkov. Izvolite. **Aleksandra Jerkov** Zahvaljujem potpredsedniče.Tokom cele ove rasprave kao da se nameće jedno jedino pitanje – da li ovi ljudi za koje mi treba da glasamo uopšte znaju na kakve poslove mi njih danas ili sutra biramo?Da li onaj koji će se kandidovati i biti izabran za Zaštitnika građana zna da će biti izabran za Zaštitnika građana u zemlji u kojoj policija dobije nalog da ne reaguje na pozive vezanih građana? Da li taj čovek zna da će biti Zaštitnik građana u zemlji u kojoj se na radnike koji štrajkuju u skladu sa zakonom o organizuje medijska hajka

u momentu kada je pitao – šta brat premijera radi sa obezbeđenjem u kojem ni po jednom zakonu u ovoj zemlji ne pripada proglasili za ubicu?Da li ono koji se kandiduju za Fiskalni savet znaju da se kandiduju za Fiskalni savet u zemlji u kojoj Fiskalni savet iz godine u godinu upozorava na tajne ugovore, a odgovor glasi da sklapa još više tajnih ugovora.Da li zna da se kandiduje za Fiskalni savet u Fiskalni savet iz godine u godinu upozorava na to da se ne zna ni kome se daju subvencije, ni kako se biraju te firme ni na osnovu čega se daju subvencija, ni koliko su subvencije daje, a odgovor države je da daje još više i više subvencija svojim privatnim poslovnim partnerima?Da li taj koji se kandiduje za Fiskalni savet zna da se kandiduje za Fiskalni savet u zemlji u kojoj Fiskalni savet kaže da se lokalne samouprave nalaze pred bankrotom, a odgovor glasi – da oduzme još više novca lokalnim samoupravama.Da li ovi koji se kandiduju za Agenciju za borbu protiv korupcije znaju da najveća vladajuća stranka krije svoje finansije iz kampanje da njeni najviši funkcioneri vređaju Agenciju za borbu protiv korupcije kada postavi pitanje nekih poslova te stranke, da li znaju da se kandiduju za Agenciju za borbu protiv korupcije u zemlji u kojoj se juče pojavila vest da nijedna lokalna samouprava u Srbiji nije oformila antikorupcijske organe što je bila njihova obaveza?Da li svi ti ljudi koji se kandiduju za te pozicije znaju da se kandiduju za regulatorna tela u zemlji u kojoj naš sadašnji predsednik, a tadašnji premijer kaže da neće da mu predsednik zvoca, koji medije koje se bave istraživanjem korupcije naziva stranim plaćenicima, koju OEBS naziva lažovima u momentu kada kažu -da možda ne stoji sve sjajno sa slobodom medija, zna da mi danas uopšte ne razgovaramo o njihovim imenima?Mi danas razgovaramo o vašem odnosu prema građanima, prema državi, prema vladavini prava, prema činjenici da ste spremni da ućutkate svakoga ko ukaže na bilo koju grešku koju pravite, a posao svih ovih ljudi koje mi danas biramo, jeste da ukazuje na greške koje pravite.Ti ljudi, koji se kandiduju, moraju znati da vi ne podnosite da vam neko ukazuje na greške, da vama nikakav kolektivni faktor ne treba, da ste spremni da se obračunavate sa svakim ko ukazuje na to da pravite bilo kakve greške i da oni ukoliko žele pošteno i u skladu sa zakonom da rade posao za koju su se kandidovali, a za koji će sutra biti izabrani, to sa vama ovakvima kako do sada funkcionišete neće moći da rade.Te osobe moraju znati da vama treba zaštitnik vlasti, a ne Zaštitnik građana. I zbog toga, ili tim ljudima treba da kažete da vi nikakvu vladavinu prava nećete trpeti, da nikakvu kritiku sa njihove strane nećete trpeti, pa da oni znaju na čemu su i da odustanu, ili da kažu da pristaju na to, da pristaju na takve uslove posla i tek onda da znamo da smo svakako u pravu što za njih nećemo glasati. Zahvaljujem. poslanik Vladimir Orlić. Izvolite. Hvala lepo.Po osnovu pominjanja predsednika stranke, za onoga ko pita, i nekih napomena tipa – zvocanje, koje treba da znače da ovde reaguje na bilo kakvu kritiku i da ovde ne može da se kritikuje i da je neko na to strašno alergičan, itd. i tako šire.Na kakvu kritiku, dame i gospodo? I šta tu, u ovoj zemlji, pa ne može, a da nema veze ni sa slobodama a ni sa nekim minimumom ljudskog dostojanstva i ukusa? Jel pričate možda o umrlicama za živog čoveka? Gde ste to videli? Gde je to bilo ko video na ovom belom svetu da je tako nešto normalno, pristojno i poželjno? Nigde. A jel to u Srbiji može da se dogodi? Nažalost, vidimo svi, može. I to ne samo da se dogodi, nego da na to ne reaguje niko od onih koji dan i noć pričaju, kojima su usta puna brige za slobodu, prava i za kritiku. Jel neko od strane onih koji su se opet za to požalili rekao – to nije u redu. Jel neko reagovao od onih nezavisnih udruženja novinara? Nije. A zašto? Biće da ćutanje u ovom slučaju, i ne samo ovom, znači odobravanje.Jel kritika dozvoljena ili nije dozvoljena kada, na primer, neko ko je poslanik, upravo iz redova onih koji se za tu kritiku strašno brinu, uzme pa na svom tviter nalogu okači fotografiju svojih kolega narodnih poslanika uz komentar otvorena vrata srbijanskog parlamenta. Šta mu znači to – srbijanskog? To verovatno znači da se on sam ne oseća kao da tu pripada, nego mnogo problematičnije. Ceo zoološki vrt pušten da sedne u klupe. Jel to negde normalno na ovom belom svetu, jel to negde pristojno, jel to odlika vaspitanja ili elitizma? A može li to u Srbiji? Nažalost, vidimo da može.Pre nego što sledeći put kažu da je nešto ovde zabranjeno ili da neko ovde na to neopravdano reaguje, nek se zapitaju da li sami stvari koje su ispod svakog

Hoćemo li da pričamo o Fiskalnom savetu? Valjda ovlašćeni predlagač može da kaže nešto o Fiskalnom savetu.Znači, savetu.Znači, pitanje Fiskalnog saveta, da li znaju o tome da će subvencije biti sakrivane iz očiju javnosti, a onda imate Razvojnu agenciju Srbije koja ima svoje zvanične izveštaje o subvencijama, pa imate Fond za razvoj Srbije, koji takođe imaju sednice upravnog odbora koje navode kompletne odluke sa subvencijama koje su iz budžeta Srbije, navedene sa svim procedurama, ali ne možemo da stavimo globalnu cifru subvencija zbog „Fijata“ i ne možemo da stavimo zbog „Jure“, jer ste pravili takve ugovore koji su poslovna tajna i ne može ta ukupna cifra da stoji zajedno.Možda ste vi mislili na subvencije iz „Razvojne banke Vojvodine“ ili iz Fonda Vojvodine u odnosu na list „Kurir“? Možda tu ima nekih subvencija od tri miliona koje mi možda ne znamo, jer nisu možda tri, nego su možda šest, sedam, osam i to ćemo tek ustanoviti. Tek ćemo kao Odbor za finansije da tražimo od Ministarstva finansija da nam da koliko u stvari pod znakom subvencija ste pomagali neke političke centre moći sa kojima danas pravite kampanju duže od dva meseca protiv predsednika Srbije.Znači, sve je to negde uvezano i sve će to Fiskalni savet da ispita, kao što je i dao jednu veliku analizu koja se odnosi na lokalne samouprave, finansije, probleme, rizike i preporuke, pa je rekao da u periodu od 2008. do 2012. Beograd je investirao preko 200 miliona evra godišnje na ekonomski neodrživ način zaduživanjem, da je dug grada Beograda rastao sa 60 miliona evra u u 2007. godini na 410 miliona evra u 2013. godini, 65% gradskih prihoda, a reper je 50%, da je došao do toga da je 1.102 miliona evra, a naravno, odgovornom vlašću gospodina Siniše Malog je danas duplo manje.Prema tome, znači, mnogo toga ćemo utvrditi, pa ćemo utvrditi, kao što gospodin Paunović, gradonačelnik grada Paraćina, kaže - za sve na lokalu krivi su Republika i baš Fiskalni savet. Znači, to je taj Fiskalni savet koji vi podržavate, a vaši politički akteri na lokalu jednostavno se bore protiv toga.Znači, Fiskalni savet vrlo dobro zna ko koliko para duguje i vrlo dobro zna kako treba da uradi analizu. Naravno, on se poziva na zvanične podatke svih državnih institucija i na osnovu toga daje svoju ocenu. Da li je ta ocena suviše stroga ili je čak nekad previše blaga, to je na nama da ovde i ocenimo. Za to postoji Ministarstvo finansija, koji tu ocenu uzima u obzir i pravi predlog budžeta za sledeću godinu.Prema tome, nemojte da budete toliko ljuti zbog Fiskalnog saveta što je ostao u istom sastavu od 2011. godine, jer on nije mogao ni reč da kaže do 2012. godine, a od 2012. godine bar može u javnosti da iznosi svoje ocene i prema tim ocenama, shodno tome, sve vlade od 2012. godine do danas su se nosile i sprovele ekonomske reforme i fiskalnu konsolidaciju. Možda se to vama ne sviđa, ali svi akteri što se tiče finansijske organizacije iz međunarodnog okruženja govore o tome da rezultati postoje i svi upućuju čestitke Srbiji, sviđalo se to vama ili ne. Hvala. u skladu sa Poslovnikom, pošto sam primetio neko negodovanje, kako god se to nekome svidelo ili ne.Reč ima narodni poslanik Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.Član 106. stav 1 – ovlašćeni predlagač može da govori o onome što je na dnevnom redu. Dakle, tema ovog dnevnog reda je vrlo jasna, ali ne i o stvarima koje se zaista ne tiču Ovlašćeni predlagač je pomenuo u nekoliko navrata i dugove glavnog grada Beograda, što nije u vezi sa današnjom temom dnevnog reda, iako mi je veoma drago što je SNS evo pet godina nakon preuzimanja vlasti priznala da je Beograd zadužen 410 miliona evra do 2013. godine, iako je gradonačelnik tvrdio da je preko milijardu evra zadužen grad Beograd.S druge strane, takođe, postoji jedno opšte nerazumevanje organa i institucija koje danas sede ovde i ljudi koji ih predstavljaju. Srpskoj naprednoj stranci smetaju ti organi i institucije, a onda isključivo brane one koji sede na njihovom čelu. Mislim da je to neprimereno i da kao

očigledna replika u pokušaju reklamiranja Poslovnika, toliko očigledna da ja ne znam šta je još trebalo da se desi pa da nekome to postane jasno, pa vas ja molim, gospodine predsedavajući, da u skladu sa stavom 8. primenimo onu meru koja kaže da se tada oduzima vreme predviđeno za raspravu i da to primenjujemo dosledno. Mi smo danas oduzeli već dva vremena za dalju raspravu Poslaničkoj grupi SNS, jer je onaj ko je predsedavao u tom trenutku zaključio da je reklamiranje Poslovnika iskorišćeno za repliku, a bilo je mnogo benignije u odnosu na ono što se dogodilo malo pre. Ako smo to uradili tada, ja insistiram da to uradimo i sada. Kako budemo uradili sada, da primenjujemo nadalje. Koliko ste primenili ili ćete primeniti onome ko je to uradio maločas, toliko da primenite i prema meni, slobodno, jer ovako nešto, ako se ustanovi kao pravilo, ode bestraga naša sednica.Dakle, da neko ovde priča o dugovima glavnog grada, ja ovde imam puno pravo da kažem da govori neistinu sa istim osnovom sa kojim je to uradio on. Što učinite tamo, učinite i prema meni slobodno. Da je činjenica 470 miliona duga, koji su ostavili oni, vraćeno, činjenica jeste, da je činjenica da u Paraćinu njihovi predstavnici teraju investitore da bi ljude ucenjivali i držali ih u šaci, i to je činjenica. Što god primenite na mene, primenite i sa druge strane. Hvala vam lepo.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, ovo je sedmi put da reklamiram povredu Poslovnika i konačno sam dobio pravo i zahvaljujem što ste mi ukazali tu milost.Reklamiram član 27. i član 108. koji govori o tome da se o redu na sednici starate vi. 103. je reklamirao kolega Orlić. Ja sam saglasan sa tim da se ta dva minuta oduzme. Vi ste dopustili da kolega Božović preuzme vođenje sednice, da on zavodi ovde neki red i da on priča o nečemu što nije sastavni deo povrede Poslovnika.Verujem da ga je pogodila neka prethodna diskusija. Ja volim što ste vi tolerantni, ali ubuduće vam savetujem da preduzmete meru koju je kolega Orlić predlagao. S tim u vezi, ja verujem da je zabolela gospodina Božovića činjenica da nema više 2% od mosta na Adi, koji je koštao 500 miliona evra. **Vladimir Marinković** Hvala vam.Evo, nemojte i vi, molim vas, sada da nastavljamo sa replikama i prepucavanjem. Gledamo svi koji predsedavamo da imamo iste aršine prema svima.

Zahvaljujem, predsedavajući.Danas je veoma teško bilo slušati predstavnike prethodne, odnosno nekadašnje vlasti na čelu sa DS kako pominju i „Fijat“, kako pominju prava radnika, kako pominju sve ono što su navodili kao negativne strane ove vlasti.Znači, čini se kao da je u tom tajnom ugovoru sa „Fijatom“, obavijenom tajnim velom, bila neka katastrofalna greška koju oni sada u poslednjem momentu pokušavaju da prebace nekome drugome na pleća. To naravno neće uspeti. Ova Vlada će svaki nesporazum uspešno pokušati da reši, a o kakvom se ugovoru radi znaćemo već iduće godine i o tome će oni naravno da govore.Prethodna vlast je, samo još jednom da napomenem zbog građana, svojim katastrofalnim privatizacijama gotovo opustošila državnu imovinu, otpustila je oko pola miliona radnika i sigurno još toliko ljudi ostavilo bez koricu hleba, koji su članovi porodica ovih radnika. Novac koji su uzeli od tih privatizacija odlazio je na tekuće troškove, verovatno jedan deo u džepove pojedinaca, ali svakako da nije bilo zdravih investicija, svakako da se nije razmišljalo šta će se desiti onog trenutka kada se taj novac potroši. Tako su nastajali ovi tajni ugovori, pa i jedan od njih je i ovaj tajni ugovor sa „Fijatom“, koji ovih dana, sada je uspešno rešen problem koji je nastao.Zašto su im tajni ugovori? To će, kao što sam rekla, iduće godine nam dati objašnjenje, ali u svakom slučaju treba još jednom napomenuti da su 2012. godine ostavili katastrofalno stanje u budžetu, preko 15 milijardi javnog duga, oko 10,6 milijardi evra duga sa kojima se SNS, kada je preuzela vlast sa svojim koalicionim partnerima, suočila i činjenica je bila da je teško bilo ozdraviti takav budžet i dovesti ga u ovu situaciju u kojoj se danas nalazi. Naravno da nije lako, način i brzina kojom su oni doveli do ivice, do propasti, do bankrota ovu državu, uzbrdo vraćati i naravno da ide mnogo teže.Istina je naravno, što se nasilja u porodici tiče, a koji pominje prethodna stranka ovih dana. Meni je žao što se to koristi za jeftine političke poene, ali jako je licemerno optužiti nekoga i pozivati na odgovornost za pojedinačne slučajeve nekoga ko se zaista borio i za prava žena, i za prava dece, i za rodnu ravnopravnost i to svi mi, posebno ovde u Skupštini, moramo da priznamo, a to su i Aleksandar Vučić i Nebojša Stefanović, zahvaljujući čijoj podršci je formirana Ženska parlamentarna mreža, a kojom se svi diče kada odu iz Skupštine i ovde u Skupštini, naravno. Formirano je zahvaljujući njihovoj velikoj podršci. Do tada su imali veliku želju, ali nisu uspevali da to realizuju. Naravno, svi oni zakoni koji su usledili i borbi protiv nasilja u porodici i sve ono ostalo što ide u korist žena i dece.Zašto se o tome danas govori? Zato što ova vlast ne želi ništa da stavi pod tepih. Zato što se u svakom slučaju transparentno govori. govori. Zato što želimo da se ovakvim loši, zastrašujući primeri više nikada ne ponove. Ova država je uvela, prethodna Vlada i ova na čelu sa Anom Brnabić, a i prethodna na čelu sa Aleksandrom Vučićem, nultu toleranciju prema nasilju u porodici. Uvodi se i nulta tolerancija na korupciju.Samo ću podsetiti prethodne vlasti, kojima je smešno, verovatno, da je najveći broj zloupotreba službenih položaja bio upravo u njihovo vreme. U njihovo vreme su se spajale funkcije poslanika i i gradonačelnika i to je za njih bilo apsolutno normalno. Bila je enormna stopa korupcije i bila je u pravosuđu i lokalnoj samoupravi.Ova vlast je donela brojne zakone kojima se bori. Naravno, nije još uspešno onako kako smo svi želeli, ali svakako da postoje koraci, brojni zakoni, zakoni o javnim nabavkama, zakoni o sukobu interesa, finansiranju političkih stranaka i treba pomenuti da je Srbija jedna od četiri zemlje danas u Evropi koja ima Zakon o zaštiti uzbunjivača. Naravno, imamo u pripremi, odnosno najavljen je zakon o poreklu imovine. Sa ovim zakonom niko ranije nije želeo da se suoči.Danas suoči.Danas razgovaramo o predlozima kandidata za nezavisne državne organe, i to je ono zbog čega se ova cela priča tiče svega. To podrazumeva da kandidati ne smeju da budu, kao što smo rekli, ni vladini, ali ali ne smeju da budu ni opozicioni poverenici. Ne možemo reći da Zaštitnik građana u prethodnom periodu, odnosno u dva mandata nije bio opozicioni poverenik. Čuli smo prema Ustavu i prema Zakonu o Zaštitniku građana koje su njegove nadležnosti i koja su njegova ovlašćenja, tako da ih neću pominjati, ali ne mogu da ne napomenem da se prethodni Ombudsman više razume u politiku, nešto manje u sport, ali izgleda da se najmanje razume u zaštitu ljudskih prava. To su prepoznali građani, to su prepoznali poslanici, pa smo svi reagovali u drugom mandatu zbog tih političkih aktivnosti, jer se prethodni Zaštitnik građana bavio politikom, a građani su to plaćali oko 3.000 evra i njegovu kampanju sve dok nije podneo ostavku.Bivši lažni Zaštitnik građana Saša Janković bio je na toj funkciji 2007. godine. Dakle, puna dva mandata. To je 10 godina do njegove ostavke. Za tih 10 godina svakog meseca građani Srbije su odvajali oko milion i 500 hiljada dinara za njegov rad i rad njegovih pomoćnika. Mislim da su građani najkompetentniji da kažu koliko su zaista osetili zaštitu i koliko su osetili zaštitu svojih prava od strane bivšeg Zaštitnika građana.Još bih htela da napomenem da je on bio Zaštitnik građana za vreme dosovske vlasti, pa nije ni tada zaštitio građane od krađe, od ovih katastrofalnih privatizacija, tako da nismo očekivali ni da će reagovati sada po pitanju opozicionih stranaka.Dakle, ono što je jako bitno je da Zaštitnik građana ne sme da ima dvostruke aršine, kao što je imao prethodni, a on je i sam kršio i Ustav, kršio je i zakone i to upravo onako kako sam pomenula, tako što se politički angažovao dok mu je trajao mandat i za taj mandat je bio dobro plaćen. On je uspeo da obesmisli, da ponizi ovu instituciju i ono što će biti prvi zadatak budućeg Zaštitnika građana, odnosno kandidata za sada, Zorana Pašalića, pre svega će biti da vrati poverenje građana u ovu instituciju.Ono što smo videli, sutrašnja naslovna strana „NIN-a“ definitivno pokazuje da i u drugim nezavisnim institucijama nismo baš na zavidnom nivou, tako da, evo danas šaljemo poruku iz Narodne skupštine da svi i budući kandidati i sadašnji koji se nalaze u nezavisnim državnim organima, da preispitaju svoju nezavisnost, da preispitaju poznavanje rada državnih organa, da preispitaju zaista koliko rade u opštem interesu građana i koliko su spremni da se odupru političkim uticajima.Verujem da će u budućnosti rad državnih organa biti na daleko višem nivou i u tom smislu

Dame i gospodo narodni poslanici, mi smo danas čuli dosta toga od predstavnika vladajuće koalicije.Najmanje smo, to moram konstatovati čuli o samim predlozima, o onome što jeste tema dnevnog reda i moram reći da smo praktično dobili i potvrdu da oni suštinski ne razumeju šta znače i kakav je značaj funkcija koje mi danas biramo. Znate, nije dovoljno izguglati o Ombudsmanu i znati kada je nastala ta institucija i gde je osmišljena da bi ste shvatili suštinu, a vi suštinu očigledno ne razumete.Kada postoji osnova parlamentarne demokratije, podela vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudsku, onda treba da postoji ravnoteža te tri grane vlasti. One treba da se kontrolišu. U Srbiji je velika nesrazmera i postoji apsolutna dominacija izvršne grane vlasti nad ostale dve.Suština institucije Ombudsmana je da bude dodatna garancija da će se ostvarivati prava građana i dodatna garancija da će neko kontrolisati izvršnu vlast. Postoje već mehanizmi, ali kada ti mehanizmi ne funkcionišu onda treba da stupi praktično na scenu Zaštitnik građana. E, sad, može li izvršna vlast, režim kontrolisati sam sebe? Pa, naravno da ne može, i to je razlog zbog koga, da vi razumete parlamentarnu demokratiju, da razumete suštinu institucije Ombudsmana ne bi ste vi kao režim mogli da predlažete Zaštitnika građana.Svaka mudra vlast bi ostavila opoziciji da ga predloži, pa, ako valja, utoliko bolje po državu. Ukoliko ne radi dobro svoj posao, pa eto, opet utoliko bolje po državu, jer bi ste pokazali da imate eventualno neku nesposobnu opoziciju, ali vi tu suštinu ne razumete.Mi smo danas slušali uporno i uporno o Saši Jankoviću. Saši Jankoviću, kojeg je izabrala većina SNS. Vi, napadate sami Vi, napadate sami sebe. Vi, pričate o svojoj katastrofalno lošoj kadrovskoj politici. Birali Sašu Jankovića, pričali sve najbolje o njemu, prošlo godinu dve dana, onda dođete pa kažete kriminalac, pa kažete špijun, pa kažete strani agent, pa kažete ubica. Ako je tako, ako je uzimao kako smo čuli malopre, 3.000 evra mesečno za svoju platu, pa milion i po za svoj kabinet, pa imao blinkere i rotacije, kako su govorili pojedinci, pa, ko mu je to omogućio? Ministar policije ili neko iz opozicije? Koga je izabrao? Vi, ga izabrali. Kao što ste birali Radulovića. Pa, posle toga kažete – lopov, kriminalac, stečajni upravnik.Vi imate problem sami sa sobom. Kao što ste neke liste na silu uveli ovde u Skupštinu po nalogu američkog ambasadora i to prizna vaš šef poslaničke grupe SNS, ali što ste to radili? I, slična situacija je i sa ovim. I, ovi ljudi, možda su predloženi u skladu sa zakonom, možda je legalno, ali hoće li imati legitimitet? Neće.Ja ću ići od slučaja do slučaja. Ako pričamo o tome, evo, na primer, da krenem od toga, predlog člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije predložio. Ko? Predsednik Republike Aleksandar Vučić. I, kaže sledeće – predlažem doktora Miloša Stankovića za člana Odbora Agencija za borbu protiv korupcije. Predloženi kandidat ispunjava zakonom propisane uslove, a uveren sam da poseduje potrebne stručne i lične kvalitete.Ko je taj gospodin? Evo, ako se vratimo mesec, dva unazad do predsedničkih izbora, pa pogledamo listu javnih ličnosti koje su potpisale tzv. apel za bolju Srbiju zato što želimo da Srbija nastavi da napreduje, a ne da se menja, ljudi koji su podržali Aleksandra Vučića, koji su ušli u političku trku, politički se angažovali na 51. strani, nije mnogo bitan, da je bitniji, da je na petoj, šestoj, verovatno bi funkcija bila bolja. Na 51. strani doktor Miloš Stanković. Isti taj gospodin, mesec dana kasnije Vučić inaugurisan, položio zakletvu i uzvraća uslugu.Da li je ovo legalno? Možda jeste. Da li je legitimno? Sigurno nije. I, koliko je takvih? I druge institucije i predlozi drugih institucija su farsa. NJima je rečeno koga da predlože. Evo, tu je gospodin Sretenović. Kakve veze gospodin Sretenović ima sa trideset trogodišnjom gospođicom iz Niša? Nema nikakve. Da niste sarađivali negde? Niste. Rečeno vam je da je predložite.Ja

da se suprotstavi. Vi ste sami priznali, kažu pojedini šefovi poslaničkih grupa – glasaćemo, iako ne znamo ništa o kandidatu, ali kaže – to je koalicioni partner SNS je predložila, i to je to, raspodela plena. Pa, je nešto otišlo PUPS-u, pa imamo kandidata od 73 godine. Pre osam godina otišao u penziju.Imamo druge kandidate sa 33 godine života, sa malim životnim iskustvom, li je to najbolje što Srbija ima da ponudi u ovom trenutku niste imali nikoga radnog aktivnog? Niste? Pa, zar to ne treba da bude čovek u zrelim godinama sa životnim iskustvom, sa integritetom koji će moći da obavlja ovu funkciju?Jasno je da će ovi ljudi biti na usluzi režimu, a konkretno za gospodina Miloša Stankovića da postoji i malo časti, pa on bi sam podneo ostavku posle ovoga. Ne može se on politički angažovati, podržati predsednika javno da bi predsednik mesec dana kasnije gde ga predložio na neku funkciju. U civilizovanom svetu to jednostavno nije moguće.E, sad pričali ste ovde i o kineskom predsedniku i nema o čemu niste, nije to pitanje. Pitanje je da li će taj Zaštitnik građana sutra imati hrabrosti da se suprostavi režimu

Ako Ustavni sud nije hteo da se izjasni, hoće li oni imati pravo? Hoće li oni imati hrabrosti, snage, energije?Dakle,

Upozoravaju, kažu – nemojte da se ovaj koga sada bira kandiduje za pet godina. Zašto se ne bi kandidovao, jer to po Ustavu ili po zakonu mu se suspenduju građanska prava, pa ne sme više da se kandiduje? Završi čovek svoju funkciju pa može da radi šta hoće.Ako je Saša Janković kršio Ustav i zakone, zašto ga niste razrešili? Imate tu mogućnost. Zašto to niste uradili? Evo, Marijan Rističević je bio za, ali niko drugi nije od vas, nego ste vi dozvolili da on krši Ustav i zakone ove zemlje, a sada vi kao Bože moj, došli vi, pozivate se da ste vi pozvani da nekoga kritikujete. Niste.Ono što su radili žuti, to danas radi SNS, nikakve principijelne razlike između vas nema. Kao što ste dizali i jedni i drugi zajedno, eto, 2012. godine, ruku za Sašu Jankovića, tako ćete to uraditi za nekoga drugo.Kažete onda, Veroljub Arsić je tu genijalnu misao izrekao, kaže – Agencija za borbu protiv korupcije, ma to je obično regulatorno telo, nije kaže ni samostalna, a nije ni nezavisna. Od koga kaže nezavisna, pa podnosi izveštaj Narodnoj skupštini. To što podnosi izveštaj ne znači da nije nezavisni organ. Ako jeste – zašto je to u zakonu? Onda menjajte zakon, ukidajte. Napišite, to je neko regulatorno telo, onako nebitno potpuno, pa ga onda tako i nazivajte.Ako vi, koji ste deo vladajuće koalicije, se na taj način odnosite prema državnim institucijama, to je osnovni pokazatelj da ne može ni ovaj dodatni instrument što treba da predstavlja Zaštitnik građana, da pomogne.Još jedno pitanje za kraj, da li ste dobro proverili biografiju ovih kandidata? Nemojte da za mesec dana, dve, tri bude opet kriminalci, lopovi i strani agenti, ili da je možda neko od njih nekoga milovao po glavi. Hvala kolega Šaroviću.Replika, Vladimir Orlić. Izvolite.

Smatram odličnim primerom vađenja političkih fleka nakon očiglednog nezadovoljstva vladanjem sopstvenog kandidata za Zaštitnika građana pred skupštinskim Odborom, ono što se dogodilo malopre.Meni je potpuno jasno da neko ima toliko žustrih reči i toliko žuči prema Saši Jankoviću, upravo zbog toga što njegov rođeni kandidat za Zaštitnika građana na skupštinskom Odboru kaže, izrazi nameru da održi svojevrstan kontinuitet sa Sašom Jankovićem, je li tako? Jel beše taj kandidat rekao – sve sam u životu radio, odnosno radila u skladu sa zaključcima Saše Jankovića. E, kada tako nešto dozvoli sebi predstavnik određene poslaničke grupe, onda je normalno da ta grupa pokušava da bilo kako ume samo zabašuri taj utisak, pa ovde priča o SNS na dugačko i na široko, kakav kontinuitet sa Sašom Jankovićem mi ne želimo, a oni očigledno žele ali bi voleli da se za to ne zna.Ne želimo kontinuitet u bavljenju politikom onoga ko na to nema pravo, nema pravo po zakonu. Nije uopšte pitanje da li će neko time da se bavi kada mu istekne mandat, dok je na funkciji Zaštitnika građana, on to ne sme, a Saša Janković to jeste radio, uostalom i priznao je, priznao je pred novinarima, postoji snimak, dok je bio na mestu Zaštitnika građana. To bi sada radili oni koji ovde pominju SNS, odnosno njihov kandidat, ne može.Druga može.Druga stvar, kontinuitet sa čim? Sa izbegavanjem onoga što mu je osnovni posao, sa zaštitom prava građana, jer Saša Janković takođe, u istoj emisiji, istom prilikom, istom novinaru rekao – ja retko primam građane. Sada bi to da radi onaj ko je ovde bučan, odnosno njegov kandidat. Još jednom, ne može.Dakle, sada će funkcionisati ta institucija kako treba, a neće onako kako je radio Saša Janković i kako bi nečiji kandidati. Hvala lepo. Poslovniku, Nemanja Šarović. Izvolite. uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku. Ja gospodina Orlića nisam pominjao, niti sam se uvredljivo izjasnio o njemu.Pominjao sam SNS, ali sam govorio ono što je činjenica, da su glasali za Sašu Jankovića, je li to uvredljivo? Je li vas je li to uvredljivo? Je li vas sramota zbog toga? I treba da vas bude sramota, ali to je ono što ste vi radili. Dakle, osnova za repliku nije bilo.Stav 2. člana 104. kaže – ako se uvredljivi izraze odnose na poslaničku grupu, u ime poslaničke grupe pravo na repliku ima predsednik poslaničke grupe. Evo ga živ i zdrav gospodin Martinović, što se on nije javio? Dakle, po dva osnova ste prekršili Poslovnik.

Hvala.Sada ću vam odgovoriti, hvala na tome što ste ukazali na povredu Poslovnika, ali gospodin Martinović, dakle u skladu sa članom 104. je prepustio njegovom zameniku da odgovori kada je u pitanju…(Nemanja

koja ispunjava sve uslove da bude naš predstavnik u Agenciji za borbu protiv korupcije. Ceneći njene lične i profesionalne osobine, njen dosadašnji rad u naučnoj oblasti kojom se bavi, a bavi se revizijom, računovodstvom i finansijama. Znam je sa savetovanja na Zlatiboru i eto to je.

nemate pravo na repliku. Ne, gospodin Sretenović se nije tako izrazio. Dakle, razjasnio je sve oko ovog vašeg pitanja.Povreda Poslovnika Balša Božović.

kada je u pitanju replika i pominjanje najvećeg poslaničkog kluba. Dakle, ili vi vodite ovu sednicu ili vodi Martinović, ili sa treće strane možete možda da zamolite gospodina Orlića da smeni Martinovića pa onda on da bude šef poslaničkog kluba… **Vladimir Marinković** Molim vas, Marinković** Znači, samo sam razjasnio u skladu sa ukazivanjem na povredu Poslovnika od strane kolege Nemanje Šarovića potpuno u skladu sa Poslovnikom. Čovek se izjasnio, ja sam to pitao, sve uradio u skladu sa Poslovnikom, tako da

Član 104. kaže da ukoliko govornik na sednici Narodne skupštine pogrešno protumači izlaganje, da narodni poslanik na koga se izlaganje odnosi ima pravo na repliku.Gospodin Sretenović ili bilo ko drugi, neće, ja mislim dovesti u sumnju da je govorio o meni i obraćao se meni i gledao u mene i rekao da sam pogrešne stvari naveo. Dakle, pre svega u materijalu ovde, gospodine Sretenoviću, nije Savet predložio nego predsednik Saveta, vi lično.

vam.Dakle, imali ste u okviru vašeg izlaganja pitanja. Gospodin Sretenović se javio. Odgovorio, pokušao da odgovori na sva ta pitanja. Naravno, procenio sam da nije apsolutno u negativnom kontekstu

Posle rasprave, obavešta-vam da nastavljamo sednicu sutra, sa početkom u 10.00 časova.Hvala vam. Hvala